godine i to je to. Ali isto tako u tadašnjem društvenom ugovoru je pisalo da ni jednu odluku iznad 80 milijuna kuna Nadzorni odbor i uprava ne mogu donest bez suglasnosti mađarskog člana, s tim da je mađarski član dobio a priori po tom društvenom ugovoru rukovodioca financija i rukovodioca nabave. Pa tko ima financije i nabavu u jednoj firmi taj praktički rukovodi s njom. Hvala.